Dansk Folkepartis folketingsgruppe har meddelt mig, at den til Danmarks Nationalbanks Repræsentantskab har udpeget medlem af Folketinget René Christensen som medlem for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for Kristian Thulesen Dahl. Den pågældende er herefter valgt. Så er det sådan, at vi af tekniske årsager og i forhold til Folketingets forretningsorden, da jeg først har fremsat lovforslaget nu, skal have en pause på 10 minutter, før vi går i gang med næste møde, hvor vi behandler lovforslaget. Så vi mødes igen kl. 10.10.